Dobro jutro gospođe zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa radom, s točkom dnevnog reda koja je najavljena, a to je – - Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2009. godinu Predlagatelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja podnijela je ovo izvješće sukladno članku 36. stavak 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospođa Olgica Spevec, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Izvolite. predsjedniče. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama se nalazi dakle Godišnje izvješće o radu agencije koju smo, u skladu sa zakonom, dužni dostaviti ovom Visokom domu. Ovim izvješćem obuhvaćene su aktivnosti agencije na području zaštite tržišnog natjecanja u užem smislu, ali i one koje se odnose na primjenu Zakona o državnim potporama. Izvješće također sadrži i osnovne informacije o međunarodnoj aktivnosti agencije, odnosno njezinoj suradnji sa tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja u drugim državama, osobito s Europskom Komisijom, te o sudjelovanju u radu nacionalnih institucija, kao što su OECD i međunarodna mreža agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Prije nego što vas upoznam sa osnovnim obilježjima rada agencije u 2009. godini, dopustite da sa nekoliko uvodnih rečenica kažem bitne stvari o samoj agenciji. Dakle agenciju je osnovao 1997. upravo ovaj Sabor. Sukladno zakonu ona je pravna osoba sa javnim ovlastima, koja obavlja poslove zaštite tržišnog natjecanja, koji su uređeni spomenuta dva zakona, dakle Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakonom o državnim potporama. Za svoj rad agencija odgovara Hrvatskom saboru. Radom agencije upravlja vijeće od pet članova, koje opet imenuje Hrvatski sabor, dok stručna služba agencije obavlja upravne i stručne poslove za potrebe vijeća. Dakle stručna služba agencije samostalno, temeljem ovlasti danih zakonom, priprema nacrte odluka, dok vijeće donosi odluke. Ovakav način pripreme odluka od strane stručne službe agencije s jedne strane, te njihovo donošenje od strane kolektivnog tijela od pet članova s druge, osiguravaju profesionalan i stručan pristup, isključivu diskreciju u vođenju postupaka i donošenju odluka i također omogućuju nepristran način odlučivanja, s obzirom na pet članova vijeća. U agenciji je 2009. godine bio zaposlen 51 djelatnik, što uključuje i članove vijeća koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, a od toga 33 djelatnika zaduženo je za pripremu odluka. Proračun agencije u prošloj godini iznosio je 19,5 milijuna kuna, od čega 13 i pol milijuna je bilo namijenjeno redovnim aktivnostima agencije, a oko 6 milijuna predstavljaju sredstva iz EU programa PHARE 2005. Ovom prilikom želim vas upoznati i sa činjenicom da je od 2003. godine agencija korisnica desetak EU projekata, s ukupnom vrijednosti od preko 6 i pol milijuna eura. to pokazuje kolika je zapravo aktivnost agencije, i koliko je bitna priprema agencije za članstvo u ovo je prilika da kažem kako je u 2009. godini agencija riješila 240 predmeta i to 188 s područja provedbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i 52 s područja primjene Zakona o državnim potporama. Prekršajni sudovi u prošloj godini izrekli su, a i naplaćene su kazne za kršenje zakona u iznosu od oko milijun kuna. Međutim najvažniji posao koji je obavljen u agenciji u prošloj godini nije obuhvaćen ovom statistikom. On se odnosi na izradu nacrta novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, odnosno na okončanje inicijative koju je agencija pokrenula još 2006. godine, s ciljem nužnih dorada tada važećeg zakona, kako bi se ispravili njegovi nedostatci i stvorili uvjeti za uspostavu kvalitetnijeg i efikasnijeg sustava zaštite tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj. O tome i agencija kroz svoja godišnja izvješća redovito izvješćivala i ovaj Visoki dom. Stoga je važno za reći da je novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Hrvatski sabor donio u lipnju 2009. godine, a on je stupio na snagu 1. listopada ove godine. Stoga mi dopustite da vas sa nekoliko rečenica podsjetim na svrhu i cilj donošenja novog i zahtjevima vremena prilagođenog zakona. Smatram da je to potrebno iz jednostavnog razloga što se danas u vremenu koje još uvijek obilježavaju posljedice duboke financijske i gospodarske krize, i još je uvijek značajno prisustvo države u gospodarstvu, često postavlja pitanje što u suvremenim uvjetima uopće znače pojmovi tržište, tržišno gospodarstvo, sloboda tržišnog natjecanja. No bez obzira na povremene krize, dubinu tih kriza i posljedice koje nose, pokazalo se nespornim kako gospodarski rast, inovacije, tehnološke promjene, konkurentnost, kako god ju definirali, nije moguće postići upravu bez tržišta ili kako to volimo reći bez slobode tržišnog natjecanja. No tržište nije u mogućnosti samo bez određenih korektivnih mehanizama ostvarivati spomenute učinke, dakle gospodarski rast, konkurentnost i blagostanje. Zato su nam potrebna pravila, odnosno potrebni su nam propisi koji omogućuju intervencije i ispravljanje tržišnih, određenih tržišnih ponašanja. U suprotnom monopoli, privatni ili javni svejedno, dogovori o podjeli tržišta ili o cijenama ubrzo bi postali naša stvarnost na mnogim tržištima. Međutim, i s druge strane da bi dale rezultate intervencije države moraju biti kontrolirane, efikasne i održive. Stoga je donošenje novog zakona kao temeljnog propisa koji uređuje pravila i norme tržišnog natjecanja kada se radi o kontroli spajanja i preuzimanja, sprečavanju sklapanja zabranjenih dogovora ili onemogućavanju zlouporaba vladajućeg položaja osnažilo ulogu ove agencije na tržištu i stvorilo uvjete za jačanje discipline tržišnog natjecanja. Naime, novi zakon izricanje upravno-kaznenih mjera za povrede zakona stavlja u nadležnost agencije te omogućuje oslobađanje ili ublažavanje kazni za pokajnike koji otkriju postojanje zabranjenih sporazuma. Time smo dobili daleko djelotvorniji, rekla bih, alat za primjenu zakona u praksi, od onog koji nam je stajao na raspolaganju prema bivšem zakonu sukladno kojeg smo radili sve do ove godine. Što je još važnije time su stvoreni uvjeti za prevenciju u smislu odvraćanja poduzetnika od namjernih ili nenamjernih povreda zakona. Naime, svaki će poduzetnik od dana stupanja na snagu novog zakona morati puno veću pozornost nego dosada posvećivati načinu na koji se ponaša na tržištu u odnosu na svoje konkurente, ugovorne partnere ili korisnike svojih proizvoda i usluga. Premda su najvažnije odluke agencije iz protekle godine detaljnije opisane u izvješću koje nalazi pred vama, a također su u cijelosti dostupne i na našoj Internet stranici, ali u Narodnim novinama dozvolite mi da ipak sa nekoliko riječi nakon ovog kratkog prikaza što što donosi novi zakon kažem i nekoliko rečenica o postupcima koje smo vodili prošle godine. Agencija je 2009. nakon opsežnih i sveobuhvatnih istražnih postupaka kojima su bili obuhvaćeni deseci poduzetnika donijela odluke kojima je zaustavila višegodišnju zlouporabu vladajućeg položaja od strane Hrvatskog društva skladatelja ili ZAMP-a, prekinula praksu dogovaranja o cijenama poduzetnika koji pružaju usluge auto-škola u nekim hrvatskim gradovima, ali i praksu dogovora konkurenata o cijenama usluga upravljanja stambenim zgradama također u nekim hrvatskim gradovima. Intervenirali smo u nekoliko navrata na tržištu prodaje i servisiranja motornih vozila i Pritom je važno naglasiti da su sve navedene odluke i intervencije premda su protiv njih pokrenuti upravni sporovi pred Upravnim sudom RH ipak rezultirale trenutačnom promjenom ponašanja poduzetnika na koje su se odnosile. Pri čemu je primjerice ZAMP čak vratio novac onim poduzetnicima u odnosu na koje je agencija ustanovila povredu zakona. Na području ocjene koncentracija poduzetnika u prošloj godini ocijenjeno je dopuštenim 16 koncentracija dok je 1 koncentracija i to ona koja se odnosila na stjecanje prevladavajućeg utjecaja MOL-a nad INA-om ocijenjena uvjetno dopuštenom. Upravo je ocjena ove koncentracije izazvala najveći interes javnosti, ali nažalost tek pola godine nakon uvjetnog odobrenja od strane agencije. Naime, agencija je odluku o uvjetnoj dopuštenosti ove koncentracije donijela početkom lipnja prošle godine pri čemu je o svakoj fazi postupka njezine ocjene transparentno, dakle otvoreno, izvješćivala hrvatsku javnost pa je i prije donošenja odluke o pokretanju postupka na svojoj Internet stranici objavila javni poziv svim poduzetnicima i svim zainteresiranim da dostave primjedbe i mišljenja o namjeri stjecanja kontrole MOL-a nad INA-om. Premda su gotovo svi mediji izvijestili o tome i bila je prilika 2 tjedna da se o tome izjasni niti jedna pravna ni fizička osoba u RH nije agenciji dostavili niti jednu primjedbu na ovu koncentraciju. Isto tako ni sama odluka agencije koja je javno obznanjena svega nekoliko sati nakon donošenja i protiv koje je bilo moguće pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana nije na taj jedini zakonit način osporena pred odgovarajućom sudskom instancom. Rješenje agencije objavljeno je u Narodnim novinama u rujnu 2009. godine i ono sadrži vrlo detaljno opisane sve faze ovog postupka, opsežnu ekonomsku analizu tržišta te obrazloženje mjera čije je ispunjenje naložila agencija. koristim i ovu priliku naglasiti kako je cijeli ovaj postupak vođen profesionalno i prema pravilima struke, odnosno hrvatskim i europskim propisima i pravilima koja vrijede za ocjenu koncentracija poduzetnika te da je agencija u okviru svojih nadležnosti donijela ispravnu odluku i odgovarajuće mjere kako bi spriječila negativne učinke koncentracije na hrvatsko tržište naftnih derivata i na hrvatske potrošače. Pored spomenutih odluka rad agencije i njezina uloga u promicanju tržišnog gospodarstva koje kao što sam već rekla stvara uvjete za veći gospodarski rast i širenje poduzetništva mora se gledati i kroz onaj dio aktivnosti gdje agencija svojim mišljenjima na propise koji proizvode učinke na tržišno natjecanje i kojima se potiče razvoj konkurencije pokušava pomoći onima onima koji izrađuju ili onima koji donose te propise. Primjerice, nedavni primjeri donošenja odluka na tržištu auto-taksi prijevoza u Zagrebu, Rijeci u Karlovcu također su uključivali vrlo aktivnu suradnju sa nadležnim tijelima gdje je agencija vrlo stručno davala na određeni način upute kako pripremiti propise koji će ojačati konkurenciju i na taj način doprinijeti dobrobiti građana. Također agencija sudjeluje u radu radnih skupina za ulazak u EU, raznih skupina za izradu propisa, analizi različitih tržišta i Što se tiče državnih potpora treba imati u vidu da je 2009. godinu obilježilo stanje u kojem su donekle izmijenjeni propisi na području državnih potpora u EU. Kako se Hrvatska obvezala te propise primjenjivati u RH tako je uloga agencije bila da davateljima državnih potpora približi te propise i da im omogući da i oni sami pripremaju programe potpora koji će biti usklađeni s jedne strane sa nacionalnim ili europskim zakonodavstvom, ali također prilagođeno uvjetima krize. Premda se radi o 7 programa potpora agencija je aktivno sudjelovala u njihovoj pripremi, odnosno pomagala davateljima potpora. Još uvijek je obuhvat korisnika i visina sredstava koja je usmjerena na te programe potpora u vrijeme krize prema našoj ocjeni premala i jednostavno nije mogla bitnije promijeniti okolnosti odnosno pomoći hrvatskom gospodarstvu da se suoči sa krizom. Zaključno. Znači u protekloj 2009. godini naglasak u radu Agencije dan je stvaranju boljeg zakonskog okvira za zaštitu tržišnog natjecanja, otkrivanju zabranjenih sporazuma kao najtežih oblika narušavanja tržišnog natjecanja, osobito onih koji se odnose na dogovore o cijenama između konkurenta, na sprečavanje zlouporaba vladajućeg položaja u djelatnostima koje pogađaju veliki broj poduzetnika ili čak građana, te kontroli državnih potpora, odnosno pomoći davateljima državnih potpora kako bi programi potpora ili pojedinačne potpore koje oni dodjeljuju pojedinim industrijama ili poduzetnicima bili sukladni propisima i potporama na najmanji mogući način narušavali tržišna natjecanja. Uspostavili smo suradnju i sa tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja u drugim zemljama, međunarodnim institucijama i Moram reći da smo iznimno ponosni što naši djelatnici već sada u sklopu europskih projekta pomoći odlaze kao konzultanti educirati druge države države u ovoj složenoj materiji, pravno ekonomskoj materiji moram naglasiti, ali zato što je suradnja sa Hrvatskom akademskom zajednicom posebno sa Pravnim i Ekonomskim fakultetima u Zagrebu, Rijeci, PUli također na vrlo visokoj razini. Da smo na pravom putu svjedoči i upravo pristiglo izvješće o napretku o kojem je uloga agencije na nekoliko mjesta naglašavana i što dovoljno govori o našoj važnosti za situaciju koja će nastupiti nakon ulaska u EU. U tom izviješću nazivaju nas respective agency etabliranom agencijom i uoči članstva EU daju nam velike zadaće vezano za ispunjavanje mjerila za zatvaranje pregovora u poglavlju tržišnog natjecanje. Dakle, pred agencijom je veliki posao usklađivanja i organizacije rada vezano kako za primjenu novog zakona, tako i za skoro članstvo u EU. Dakle, agencija se mora dodatno osposobiti za primjenu domaćeg zakonodavstva ali i za izravnu primjenu europske pravne stečevine. A također mora biti u stanju pomoći hrvatskom gospodarstvu kako bi moglo iskoristiti strukturne fondove i na taj način zapravo sve one koristi koje donosi članstvo u punoj mjeri iskoristiti. S obzirom na te zadaće, na te aktivnosti, potpora ovog Sabora potrebna nam je više nego do sada. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Da. U ime Odbora za gospodarstvo, predsjednik odbora gospodin Dragan KOvačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo. Odbor za gospodarstvo je na svojoj 42. sjednici održanoj 4. studenoga razmotrio Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2009. godinu. Odbor je o ovom izvješću raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. Naime, članovi odbora su izrazili zadovoljstvo novim ovlastima Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kojoj su joj dodijeljena izmjenom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Novi zakon potiče znatno djelotvorniji sustav zaštite tržišnog natjecanja. Povrede propisa o zaštiti tržišnog natjecanja više ne smatraju prekršajima nego povredama sui generis. To znači da za povrede zakona agencija izriče upravno kaznene mjere. Na taj način se u jedinstvenom postupku utvrđuje istodobno i povreda zakona, ali isto tako i sankcije za te povrede. Uvode se nove ovlasti agencije za provođenje pokajničkih programa za poduzetnike koji surađuju sa agencijom u otkrivanju kartela. Zakonom se također uvodi test značajnog narušavanja tržišnog natjecanja. Također se hrvatsko pravo tržišnog natjecanja u cijelosti uskladilo s pravnom stečevinom EU. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova odlučio Hrvatskom saboru predložiti zaključak, prihvaća se godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2009. godinu. Hvala. Želi li predstavnik Vlade? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Goran Bues Richembergh. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo Spevec sa suradnicima. Pred nama je još jedno godišnje izvješće jedne od najvažnijih agencija koje Hrvatska ima u smislu aktualnog procesa pristupanja Hrvatske EU, ali jednako tako ukupnog procesa i rekao bi nacionalnog interesa sređivanja tržišnih prilika u smislu konačnog uređenja sustava prema prema kojemu bi i RH morala biti zemlja, odnosno društvo slobodnoga tržišnog natjecanja. Ali po pravilima za koja smo unaprijed utvrdili da su pravila po kojima želimo funkcionirati a to je čitav niz pravila EU. Valja uvije se podsjetiti da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja službeno osnovana prije 15 godina, međutim da ona funkcionira 13 godina. iznimno dug rok u kojemu je bilo moguće ne samo definirati zakonski okvir za djelovanje agencije, ali i cijele ove djelatnosti već i za za ustanovljenje svih baza podataka i kvalitetnog pregleda stanja rekao bih u svim sektorima gospodarstva, osobito u onim sektorima u kojima je zaštita tržišnog natjecanja iznimno bitna jer se radi o posebno osjetljivim područjima u kojima je moguće da dođe do određene koncentracije koja je suspektna ili se može zlouporabiti. Dakle, 13 godina rada agencije dug je period u kojem se agencija mogla, morala i trebala osposobiti, ne samo u smislu kadrovske ekipiranosti takvo važnog tijela, već jednako tako i u sugestijama za izmjenu zakonskog okvira prema kojemu valja uređivati ovo područje i što je posebno važno za ustanovljenje baze podataka iz koje će se lako, jednostavno i brzo crpiti informacije za donošenje relevantnih odluka u slučajevima koje agencija procjeni važnima u postupku zaštite tržišnog natjecanja. Zašto to govorim? To govorim zbog toga jer mi se čini da je učinkovitost agencije nakon 13 godina snimanja i definiranja stanja morala i trebala biti puno veća nego što ona jest. Činjenica je da je gospođa Spevec ne samo ovdje, već su predstavnici agencije to činili i na matičnom radnom tijelu upozorila da se učinkovitost agencije ne može samo i isključivo mjeriti po broju predmeta koje je agencija riješila. To je točno, osobito ako uzmemo u obzir da je 2009. godina, godina u kojoj je donesen novi zakon, odnosno u kojoj je agencija sudjelovala u čitavom nizu aktivnosti koje su dovele do novog zakona, novog reguliranja i ovlasti agencije i drugačijeg postupanja Upravnoga suda, ali jednako tako i intenzivnih pregovora koji su skopčani sa poglavljem koje ne slučajno ostaje zadnje za zatvoriti u postupku pregovora oko pristupa Hrvatske Europskoj uniji. Tržišno natjecanje očito je jedno od najvažnijih pitanja oko kojih Europska kako bi se sve zemlje kandidatkinje na vrijeme i kvalitetno pripremile za integraciju u to veliko europsko tržište. I to nije bez vraga i nije slučajno. i sama činjenica da je to poglavlje ostalo praktički zadnje i da još uvijek ima velikih neriješenih pitanja s kojima se Hrvatska susreće govori da smo u tom segmentu nešto slabiji nego što smo bili u brojnim drugim poglavljima koja su već otvorena i zatvorena. Ja sam lani diskutirao u ime kluba HNS-a, ove godine govorim u ime kluba Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata i Hrvatske stranke umirovljenika i bez ikakve zločestoće i načina na koji je to gospođa Spevec lani shvatila. Ja bih podcrtao ili usporedio barem neke stvari koje su vidljive i iz Izvješća za 2008. i Izviješća za 2009. Krenut ću od toga što je Europska komisija upravo nedavno rekla ocjenjujući stanje na ovome području zaštite tržišnoga natjecanja kad je ocjenjivala u svome izvješću za 2009. godinu između ostaloga i to da je u 2009. godini donesen novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja sukladno pravnoj stečevini zajednice i da su na temelju toga zakona bitno pojašnjene, u mnogim segmentima i povećana ovlaštenja same agencije. Međutim, postoji jedna ocjena koja se ovdje navodi i ja ne znam od kud to Europskoj komisiji i tko je bio informator da je sama agencija u međuvremenu zaposlila dodatni broj ljudi. Prema onome što mi vidimo iz ovog Izvješća to nije točno. Naime, agencija je imala jednak broj ljudi i 2008. i 2009. Dakle, u tom smislu nije bilo nikakvog dodatnog ekipiranja. Komisija s pravom ukazuje na tri problema. Jedan je onaj koji je iznimno zanimljiv i široj javnosti. To je pitanje restrukturiranja, odnosno novog pozicioniranja hrvatskih brodogradilišta. Jednako tako i sektora čelika, a spominje se i donošenje donošenje novog Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Ja podsjećam da je pred ovim Domom lani bila vrlo živa i žustra rasprava kada se zapravo problematizirao stav agencije da je zapravo radiotelevizijska pretplata jedan oblik državne potpore. U tome nisu samo oni koji su govorili u ime opozicije bili jedinstveni već je bilo stavova i iz pozicijskih strana da se ne može nikako govoriti o obliku državne potpore. valja reći da je novi Zakon o HRT-u još uvijek negdje u ladici ministarstva i mi još uvijek ne znamo kako će izgledati konačni prijedlog koji bi trebao vrlo skoro doći pred ovaj Dom. Ali vrativši se na ovaj podatak o broju zaposlenih ja ću vas podsjetiti da je prema izvješću Agencije za 2008. godinu statistika bila puno, puno bolja nego što je to riječ u 2009. godini. Podsjetit da je iz područja tržišnog natjecanja svakome stručnom zaposleniku za rješenje jednoga predmeta trebalo, odnosno da je trebalo negdje 24 puna radna dana, odnosno da je svaki za to nadležan zaposlenik agencije riješio u 2008. godini 9,36 predmeta. Statistika za 2009. jako to srozava i dopustite mi da podsjetim da sada 2009. svakom svakom ovlaštenom zaposleniku agencije je trebalo 40 radnih dana da riješi jedan jedini predmet, odnosno da ih je u toku godine riješio 5,69. Učinkovitost na razini područja državnih potpora nije se tako drastično promijenila, ali se promijenila gotovo za 50%, pa je onda svakom zaposlenom, nadležnom za rješavanje predmeta iz područja državnih potpora u 2008. godini trebalo 30 radnih dana da riješi jedan predmet, a riješio ih je u toku godine 7,3 a ove godine o kojoj govorimo, dakle 2009. trebalo im je 44 radna dana odnosno riješili su 5,2 predmeta u toku 2009. godine. Znam da statistika neke stvari može protumačiti ovako ili onako. Međutim, usporedne analize dobre su, jer ne radi se o agenciji koja je nastala prije dvije godine, nego o agenciji koja radi punih 13 godina. I zato postavlja se pitanje kako je moguće da imamo ovu razinu efikasnosti u rješavanju predmeta? Što će biti 2010. godine kada je u punoj snazi novi zakon i kada se zapravo podiže razina ovlaštenja agencije koja podsjetit ću može puno direktnije reagirati na sve na sve situacije koje se tiču zaštite tržišnoga natjecanja gdje se u velikom broju slučajeva može reagirati na način da se i pretresaju stanovi, odnosno prostorije, zapljena stvari. Već tijekom postupka moguće je preuzeti izvršenje određenih mjera i uvjeta od strane poduzetnika radi otklanjanja negativnih učinaka njegovog ponašanja na tržišno natjecanje Sam postupak koji se povede pred Upravnim sudom ima status prioritetno. Dakle, puno veća su ovlaštenja agencije i valjalo bi očekivati da će u 2010. godini doći do povećanja efikasnosti u radu. Ali ovdje govorimo o broju ukupno riješenih predmeta. On se na žalost u odnosu na 2008. godinu pogoršao obzirom na to koliko je trebalo radnih dana da se riješi pojedino pitanje. Ja sam nakon diskusije prošle godine dobio iz agencije jedan čitav bunt papira kojima se pokušalo uvjeriti da je zadaća odgovornih ljudi u agenciji jako kompleksna, i da se ne radi tek o običnim upravnim ili neupravnim predmetima, već da treba provesti jako puno vremena u snimanju situacije. Ja bih taj argument prihvatio kada bi bilo točno ponavljam da agencije djeluje tek nekoliko godina, ali obzirom na to da djeluje već 13 godina, onda taj argument ne prihvaćam i čini mi se da ova agencija obzirom na očekivanja ne samo osnivača, nego i na izrazito ozbiljne interese Republike Hrvatske na ovom području koji se pokazuju i presudnima za zatvaranje naših pregovora za Europsku uniju mora biti puno učinkovitija, ne možete me uvjeriti da uz takvo dosadašnje funkcioniranje agencije sa takvom bazom podataka i stalnim pregledom situacije, a ovdje se pokušava izvući i na praksu, da se zapravo koncentracije otkrivaju uglavnom zbog toga što insajderi o njima dojavljuju, pogotovo kad je riječ o nedozvoljenim kartelima, ali se također kaže da se teoretski to može raditi i praćenjem stanja u javnosti, pisanjem medija, stalnom analizom situacije na tržištu, dakle bez ikakvih dojava. Čini mi se da agencija ide u tom pravcu da će se ubuduće oslanjati na dojave, a sve manje i manje na vlastite analize, to nije dobro i ako prosječno za rješenje jednoga predmeta u agenciji treba više od 40 radnih dana, čini mi se da to nije razina učinkovitosti koju očekujemo od ove agencije. valja reći da se ovo izvješće bitno ne razlikuje, pa ni u modelu funkcioniranja agencije u odnosu na 2008. godinu, ali da će zbog promjena u zakonu, koje su došle, do kojih je došlo tijekom 2009., a stupile su na snagu 1. siječnja ove godine, vjerojatno izvješće za 2010. biti svakako drugačije i nadam se da će biti bitno drugačije i u tom smislu da će donijeti informacije o puno

Richembergha, koji je ustvrdio da je efikasnost Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja pogoršana, s obzirom na vrijeme rješavanja pojedinih predmeta. Dakle vrijeme rješavanja pojedinih predmeta posebice u slučaju agencije ne može biti mjerilo, posebno ne jedino mjerilo efikasnosti, jer nije isto ako se rješava problem nekakve ozbiljne kartelizacije, ili ako je u pitanju dodjela nekakve državne potpore. Prema tome radi se o 240 predmeta koji su riješeni u prošloj godini, i mislim da to najbolje govori o efikasnosti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime predlagatelja, gospođa Olgica Spevec, predsjednica vijeća. Izvolite. ipak kažem nekoliko riječi o ovoj problematici, s aspekta broja predmeta, i s aspekta pristupa u biti koji gospodin cijenjeni i uvaženi zastupnik Richembergh ima prema predmetima koje obrađuju u agenciji. Naime evo ja radim dugo na ovom poslu, i ranije sam u ministarstvu se također donekle bavila ovim poslom, i poznajem rad agencija u cijelom svijetu, posebno onih najrazvijenijih, počev od SAD-a nadalje. Ni jednoj agenciji se njena efikasnost ne mjeri brojem riješenih predmeta. Dapače ona se mjeri sasvim nečim drugim, ona se mjeri učincima na tržištu. I postoji jedna OECD-ova analiza koja kaže da ovakva tijela za zaštitu tržišnog natjecanja svoje rezultate poslovanja na tržištu u odnosu na rast GDP-a mogu očekivati tek 50-ak godina nakon osnivanja. Dakle tu je pristup vrlo različit. Efikasnost rada agencije dakle mjeri se po učincima, dakle po mogućnostima otkrivanja najtežih oblika sprječavanja i narušavanja tržišnog natjecanja, a ne po broju riješenih predmeta. Poznato je da u Europskoj uniji, evo upravo i nedavno kartel u kargo prometu, otkrivanje tog kartela, znači posao koji je obavila Europska Komisija, trajao je nekoliko godina. Po statistikama i načinu na koji to cijenjeni zastupnik prezentira, Europska Komisija koja inače danas lider u svijetu u vođenju postupaka protiv narušavanja tržišnog natjecanja bila bi proglašena iznimno neefikasnom, iznimno neefikasnom, i to iz razloga ovakvog tipa statistike i iz razloga što zapravo se kao što sam rekla ne mogu mjeriti ne mogu mjeriti na, rad ovih institucija, sličnih institucija brojem riješenih upravnih predmeta. Jer meni je žao da vas moram demantirati i žao mi je da stalno povlačimo isto, ali vi u jednoj rečenici govorite o potrebi našeg usklađivanja s acquisem, što naravno je i tu agencija ima strahovitu obvezu obvezu raditi prema pravilima koji postoje danas u Europi. Sutra ćemo primjenjivati izravno pravnu stečevinu i kada bismo pristali na ovakav način, mi bismo zapravo iznevjerili, odnosno i svoju funkciju i potpuno bismo se zapravo makli od onog načina na koji se tržišno natjecanja, odnosno postupci na području zaštite tržišnog natjecanja vode. Otkrivanje kartela u Europi je pokrenuto u onom trenutku kada je Europa uvela tzv. pokajnički program. Također vas moram demantirati, dakle sve analize koje vi imate ili koje mi možemo imati su statičke, mi ne možemo znati što se događa na tržištu između dva konkurenta. Oni se od jučer do danas mogu dogovoriti, i zato su pokajnici potrebni, zato je potrebno iznimno visoko kažnjavanje da motivira, da daje …/Ne razumije se./… kako se to kaže, da se prijave, ne može se očekivati agencija nije inspekcija, mi ne možemo hodati od firme do firme i tražiti, loviti ribe kako se to kaže, je li netko nešto učinio. Mi moramo imati jedan drukčiji pristup, sasvim drukčiji od ovoga, i s tim u vezi gospodine Richembergh, žao mi je morat ću vas opet razočarati i opet ću dobiti vjerojatno epitet osobe koja ne radi efikasno. U svim narednim godinama što više budemo u Europskoj uniji imat ćemo sve manje predmeta, sve manje. Sve manje predmeta, a sve više predmeta kao što je …/Ne razumije se./…, što više predmeta kao što su karteli u Puli, u Splitu, kao što su karteli na nekim područjima koje sad trenutno radimo, novinskih nakladnika i slično. Dakle broj predmeta garantirano bit će manji, ali će naša učinkovitost i učinak na tržište biti veći. E pa sad se treba odlučiti što nam nam više treba. Hvala lijepa. po toj logici krajnje neučinkovita ne stoji. Naime Europska unija ima 27 nacionalnih agencija i posao Europske Komisije potpuno je drugačiji od posla kojim se bave agencije. U tom smislu to je neusporedivo. Jedno je europska komisija, drugo je nacionalna komisija,

Hvala. U ime kluba nezavisnih, gospođa zastupnica Đurđa Adlešić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, gospođo Spevec sa suradnicima. Prvo želim reći da ćemo mi u Klubu nezavisnih zastupnika poduprijeti ovo izvješće agencije, dakle osnovane '95., agencije koja je '97. postala operativna agencija jer smo uvjereni da je u ovih proteklih 14 godina agencija odradila dobar posao, nedvojbeno puno pomogla u uvođenju reda na hrvatskom tržištu. I držimo dobrim i ove nove nadležnosti koje je agencija dobila 1. listopada. To je izricanje kazneno-upravnih mjera poduzetnicima koji krše propise o zaštiti tržišnog natjecanja i provođenje pokajničkog programa. U jednom trenu mi se učinilo dok je rasprava počela da je ovo nastavak rasprave o radu Državnog odvjetništva prema terminima koji su se ovdje mogli čuti. Ja ću skrenuti pažnju na drugi zakon koji je u vašoj nadležnosti, to je Zakon o državnim potporama. To je možda manje atraktivno govoriti jer se ne spominju karteli, televizija, brodogradilišta međutim to je nešto što je itekako bitno za standard svih nas. Naime, agencija je ocjenjivala prijedloge državnih potpora te programe državnih potpora, nadzirala provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora. Međutim, sad dolazimo do jednog vrlo skliskog terena u periodu koji nas očekuje po ulasku u EU i to je tema koju bih pokušala otvoriti pa onda dobiti možda i nešto detaljnijih odgovora iako ste već nešto gospođo Spevec na samom početku i rekli. Držimo, na sreću, da završava period u kojem su potpore dodjeljivane iz državnog proračuna naravno i opterećivale državni proračun. Znamo da je to bio prenapregnut posao za agenciju. Mi držimo zbog limitiranih kapaciteta, dakle gotovo suprotno od onog što smo mogli čuti maloprije. Ali je dobro da ste uspjeli nametnuti obvezu svima koji odobravaju potpore u svojim resorima da redovito konzultiraju Jasno je da je često puta proteklo dosta vremena do dobivanja takvog odgovora. Znamo da je novac skup i da to sigurno je možda moglo biti bolje. Skrenut ću pažnju na vaše web stranice gdje se govori o programu za 2010. i 2011. godinu gdje stoji da će pristupanjem RH u članstvo EU Agencija za zaštitu tržišnog tržišnog natjecanja početi djelovati u potpuno novim uvjetima, u potpuno novom okruženju pa bi donošenje programa rada za razdoblje nakon pristupanje u članstvo EU u ovom trenutku bilo nesvrsishodno. Ono što nas zanima i što vjerujemo da je važno je odgovor na pitanje koliko ste zapravo spremni za te nove izazove, imate li dovoljno stručnjaka među zaposlenim ljudima jer je sigurno da je skuplje štedjeti na stručnjacima nego ih zapošljavati i plaćati njihove edukacije. Osim potrebe pojašnjenja o ulozi Agencije zaštite tržišnog natjecanja nakon ulaska RH u EU pitanje koje vam želim postaviti je da li su ljudi koji sudjeluju u definiranju potpora za programe koji će se financirati npr. iz strukturnih fondova ili socijalnog fonda dovoljno obučeni da bez oslanjanja na agenciju mogu u fazi planiranja budućih potpora napraviti kvalitetne programe koji će biti prihvaćeni od strane EU i provedeni u korist hrvatskih grana. I da li je potrebno o tome dodatno povesti računa sada kod donošenja proračuna dok još imamo vremena. Naime, postoji jedan podatak, ne znam koliko je točan, da su dosada programi na kojima se radilo, da je gotovo svaki znao biti vraćen bar jednom na doradu kad se radilo o predpristupnim fondovima što je naravno normalno u ovom periodu. Zato predpristupni fondovi i postoje da bi nam služili kao trening i stjecanje novih znanja za korištenje pristupnih fondova. Dakle, ono što držimo uz prihvaćenje ovog izvješća je nužnost odrediti i osposobiti stručnjake koji će raditi na novim zahtjevima koji se pred agenciju stavljaju jer mislimo da bi ušteda na radu ove agencije, na ljudima, na njihovim edukacijama za Hrvatsku bila daleko skuplja nego što bi moglo izgledati ako sada uštedimo ili uštedimo pri izradi proračuna. Dakle, mislimo da se na ovim edukacijama ne bi smjelo rezati. Hvala. Imamo jednu obavijest. 43. sjednica Odbora za gospodarstvo održat će se danas u 14 sati, dakle 11. studenog, u dvorani Stjepana Radića 133/1. Obavještava predsjednik odbora Dragan Kovačević. Idemo dalje s raspravom. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, Hvala prvenstveno oni koje smo isticali svih ovih godina, a to je da agencija ne ostvaruje svoju osnovnu svrhu, a to je zaštitu tržišnog natjecanja i na kraju krajeva potrošači koji trebaju na osnovu fer ponašanja na tržištu dobivati kvalitetne i usluge koje su zaštićene od bilo kakvih nedopuštenih utjecaja. Ja ću kratko proći kroz ovo izvješće koje je napravljeno tehnički i pokazuje čime se agencija bavila. Neću ulaziti da li ima 15 ljudi u ovom odjelu ili 16 ljudi u onom odjelu, to je nebitno. Želim vidjeti suštinu što se dešava na tržištu i kako agencija radi po onim pitanjima za koje ju je ovo tijelo, znači hrvatski Parlament, i postavilo. Unutra u izvješću dominiraju određeni predmeti i analiza i sankcije za nedopuštena ponašanja primjerice po pitanju određenih auto-škola, po pitanju udruživanja određenih poduzetnika koji održavaju zgrade servisiranja automobila i to su stvari kojima agencija treba posvećivati pozornost. Ali isto tako agencija treba posjećivati pozornost onim najvećim poduzetnicima i to spominjemo iz godine u godinu. Spomenut ću ponovo najveću tvrtku u Hrvatskoj koja ima po meni nedopuštenu koncentraciju u maloprodaji radi se o Agrokoru pa iako kolegica Spevec u jednim dnevnim novinama tvrdi kako agencija pokušava držati Agrokor ispod 30%, on u mnogim područjima RH ima udio koji je veći 45, 50%. Naravno ne Agrokor, nego Konzum kao maloprodajni lanac. Pa je onda jasno zbog čega su u mogućnosti platiti Onura i Šeherazadu 300 tisuća eura da im snimaju spot. Ali ponekad ne plaćaju dobavljače u rokovima u kojima bi to trebali. I sada nije prigovor Konzumu ili Agrokoru zbog toga što se oni na tržištu ponašaju kako im to netko dopušta, to je prigovor agenciji zbog čega ništa ne radi. Zbog čega u Zagrebu jedan lanac maloprodajni može imati 45 do 50% tržišta što sama agencija tvrdi. To je pitanje na koje ne možemo dobiti odgovor već drugu, treću godinu za redom, a o spekulacijama naravno ovdje ne možemo govoriti. Ali šteta je što se te spekulacije znaju povlačiti kroz medije zbog čega je to tako. S druge strane ako idemo dalje, pa na samim stranicama pojedenih tvrtki u okviru ovog koncerna se hvali sa udjelima na tržištu od 80, 70%. Evo recimo Zvijezda na svojim stranicama kaže da čvrsto drži 83% tržišta margarina u Hrvatskoj. S druge strane Jamnica čvrsto drži 82% tržišta mineralnih, a 58% izvornih voda. Znači agencija bi morala na taj način kontrolirati, pa ako ja mogu doći do ovih podataka vjerojatno ljudi ovih 15 u jednom odjelu, 16 u drugom i MBA-om, doktoratima kako je to ovdje navedeno u izvješću, morali bi vidjeti na takve situacije. O.k. Možda nije isto kada se radi o sladoledu, jer ne moramo svi sladoled kupovati, ali voda definitivno kao tržište od strateškog interesa mora biti pod takvom kontrolom. E sada, ono što je rekla kolegica Spevec u izvješću, a koje je pobudilo najveći interes prošle godine. Slučaj MOL i INA i tu je SDP tražio da gospođa Spevec dođe na Istražno povjerenstvo i kaže nam kakvi su razgovori vođeni po po pitanju te koncentracije. Zbog čega to govorim? Zbog toga što je u javnost došla informacija, a i kruži dokument po kojem u prvoj verziji verziji dopuštene ili nedopuštene koncentracije je agencija zauzela sasvim drugačiji stav nego što je to na kraju završilo kao služeni dokument. U prvom dokumentu je pisalo da je koncentracija MOL i INA stvoriti visoko vladajući položaj MOL-a na hrvatskom tržištu koji će se kretati od 60 do 82%. E sada da li je to koncentracija koja je dopuštena ili nije, prepuštam hrvatskoj javnosti da vidi. nakon toga se obrazlagalo na koji način MOL to ostvaruje. Zaključuje se na osnovu ugovora koji je agencija vidjela da MOL ima iako ima jednaki broj članova uprave, uprava donosi odluke običnom većinom. I na kraju se došlo do zaključka da MOL nesporno ima prevladavajući utjecaj na poslovanje INA-e odnosno kontrolu nad financijama kompanije. I to je bio dokument koji je bio kao radni draft napravljen u agenciji. I što se onda desilo? Agencija nije izdavala rješenje i izdala je rješenje jedan ili nekoliko dana prije Skupštine INA-e u kojem je uvjetovano prodavanje Krobenca. Ja govorim o podacima koji su u medijima, koji nikada nisu demantirani. Krobenc je naravno u sastavu INA-e ali je puno manji nego što je u prvom navratu agencija tražila se prodati fond ili neka kompanija većeg značaja. Zbog čega sve ovo ističem i zbog čega agencija ne dobiva našu podršku? zbog toga što politika, bilo tko, tko je utjecao na mijenjane odluke agencije po potrebi za dnevno političke svrhe, za jednog poduzetnika ili drugo poduzetnika, on to ne smije raditi. Agencija mora se moći zaštiti od toga utjecaja i agencija je odgovorna isključivo ovom Saboru, tijelu koje ju je postavilo, a ukoliko je ovisna o većini koja je postavlja i mora slušati politiku, uvijek ima izbora da li će raditi taj posao ili neće raditi taj posao. Ne možemo prihvatiti da zbog toga što se povlađuje većini, trenutnoj politici u društvu ili zemlji ili Vladi koja je na čelu Hrvatske da se rade ovakvi propusti i da se dopuštaju neke stvari koje nisu normalne da se dopuste. to je jedan slučaj za koji smatramo a je posebno bitno da ga hrvatska javnost čuje i da vidi zbog čega smatramo da ovakav rad agencije nema smisla. I da nije potrebno isticati to koliko imate doktorata ili MBA u kući mada je to hvale vrijedno i treba ljude educirati da budu efikasniji i da bolje rade svoj posao, ali ako suštinski ne radite ono za što ste osnovani ne možete dobiti podršku. Jučer tijekom rasprave o državnom odvjetniku ista stvar. ukoliko ne kukuriknete i ne kažete ne možemo raditi politika nas pritišće, nemate opravdanja da da nastavite raditi taj posao i dalje. I zbog toga Klub zastupnika SDP-a ne daje podršku radu agencije. Reći ću još jedan primjer koji sam vidio unutra izvješća, a to je ocjena koncentracije u medijima. I sada je ovdje pobrojano desetak slučajeva od kojih je kratkim pasusom izanalizirano samo dva. Ali upada u oko slučaj MEA Medije Milene Maček i slučaj Josip Majher Zagorska sportska mreža. Ovdje se radi i mene čudi kako agencija ne prati te slučajeve, ovdje se radi o pokušaju ovladavanja medijskim prostorom od strane jednog kruga ljudi i na neki način u medijima se konstantno potencira taj problem. Uputit ću kolegicu Spevec neka prouči članak u medijima koji govori da RAtko Maček i dalje spina i da je zavladao medijima sjeverozapadne Hrvatske. I tu se u članku objašnjava kako se preko tvrtke MEA Medija i preko tvrtke u u kojoj je gospođa Maček je supruga gospodina Mačeka i preko svog šogora Roberta Veseljaka koji ima drugu tvrtku, kupuju se tvrtke, mijenjaju se vlasništva itd. Znači stvorio se jedan Hrvatskoj medijski kartel ali agencija ništa ne reagira, što možda zbog neinformiranosti bi čovjek i rekao ajde nisu pažljivi ne prate detaljno stvari kako se dešavaju. Ali kad se već istakne takav slučaj u Izvješću čudno je da se jednostavnim postupkom Google dostupni podaci iz poslovne Hrvatske tko je vlasnik koje tvrtke može se ustanoviti na koji način se stvara jedan medijski kartel koji definitivno po pravilu ne bi trebao trebao biti dopušten. Ne ulazim u način kako je do njega došlo, odakle novci da se kupuju te tvrtke. To je pitanje za naravno te tvrtke koje očito izuzetno uspješno posluju u ovo krizno vrijeme. Ali kažem to nije posao agencije jer ona se time ne bavi. Ali je posao agencije da vidi da li se stvorio jedan medijski kartel koji preko bliskih rođačkih, supružničkih veza kupuje tvrtke, objedinjava medijski prostor i na taj način kažem stvara kartel koji ne bi trebao biti dopušten. Naravno da evo taj slučaj uopće nije niti obrađen, niti je jedna, dvije rečenice posvećena da vidimo na koji način je to agencija provjerila. Ne želim naravno spekulacijama kojoj stranci je blizak taj medijski kartel. Ali pretpostavit ćete ne, od koga je supruga onda se zna i na koga se ta cijela priča odnosi. Ali opet kažem politika politika koja diktira način na koji agencija radi umjesto da agencija radi neovisno, da odgovara ovom Parlamentu i na kraju krajeva da štiti potrošače zbog kojih je i tržište i poduzetnike zbog kojih je osnovana. Dok se to ne promijeni imat ćemo naravno slučajeve da se kod nas u Hrvatskoj odrede kazne u cijeloj godini u iznosu od jednog milijuna kuna, a samo jučer smo vidjeli da je Europska unija kaznila aviokompanije, 11 avionskih kompanija sa 800 milijuna eura. E to je efikasan način kako se trebaju kažnjavati oni koji se ponašaju nedopušteno, a u Hrvatskoj bez obzira šta imamo, evo to je naravno ograničavajući faktor što imamo ponekad situacije da se na Prekršajnim sudovima dosta sporo rješavaju ti predmeti i nadam se da će agencija imati u ovlasti i direktno kažnjavati one koji se ne ponašaju na dopušten način. Ali nitko nije spriječio agenciju da svojim javnim nastupom upozorava na ove stvari, a upozori ukoliko je bila pod pritiskom bivšeg premijera u slučaju INA-e, da izađe, kaže to nije dopušteno da dobije javnost, parlament na svoju stranu. Ništa se od toga nije dešavalo, a ne može biti isprika postavila me ta većina i moram raditi kako su me oni postavili. To ne može biti isprika jer svatko ima pravo birati posao koji će raditi i posao koji radi na koji će ga raditi. I zbog toga agencija u ovom sastavu ne može dobiti podršku SDP-a za svoj rad. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime predlagača gospođa Olgica Spevec. Izvolite. Hvala vam lijepo. Hvala na, zapravo gospodinu zastupniku Marasu na tome što mi je dao priliku da odgovorim na neka pitanja koja očito zanimaju prije svega jednu stranku ovdje, na koja sam ja odgovorila mnogo puta. Ali ono što je vrlo interesantno na veliki dio ovog o čemu je govorio cijenjeni zastupnik Maras odgovor je sadržan u rješenju agencije vezanom za odobrenje koncentracije INA-MOL, odnosno MOL-INA. I da je netko htio ili želio pročitati to rješenje onda bi jako dobro shvatio aktivnost agencije vezano uz ovu koncentraciju. Dakle, poštovani zastupniče nije agencije podlegla nikakvom pritisku, budite uvjereni. Ne poznate mene osobno, ali ima ljudi i u vašoj stranci koji jako dobro znaju jer cijelo vrijeme zapravo atakirate na mene kao na osobu, na sastav vijeća, na sastav agencije. Ja nisam osoba koja bi podlegla ni pod kakvim pritiskom s koje god on strane dolazio. Što se tiče same agencije imamo iskustvo što znači politički pritisak i zašto je dvoje ravnatelja dalo ostavku i otišlo prije nego što im je istekao mandat. Tako što se, samo toliko da znate da ja nikad ne bih niti neću dati ostavku u trenutku kad znam da radim posao koji je preda mnom na profesionalan i stručan način. Dakle, što se tiče samog MOL-a žao mi je da nisam došla na vaše Povjerenstvo, jer bih onda imala priliku da puno šire obrazložim samo ovo rješenje. I ono što je dodatno meni je strahovito žao da se ovdje razgovara u terminima koncentracija, kartel, da se ne zna šta je jedno, šta je drugo. Meni zakon izričito navodi ovlasti agencije, izričito navodi šta je koncentracija. Koncentracija se unaprijed prijavljuje agenciji. Koncentraciju agenciju ocjenjuje. Kartel je ponašanje na tržištu koje agencija ocjenjuje, dogovor o cijenama i podjeli tržišta. Medijski kartel o kojem vi govorite nije u nadležnosti agencije. Medijski kartel o kojem vi govorite je stvar Zakona o medijima, a ne Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Dakle, svi ti stručnjaci sa MBM doktoratom sa svim imaju neku svrhu postojanja, a njihova je svrha da provode zakone koje je donio ovaj Hrvatski sabor i oni jako dobro znaju razliku između posla koji je u njihovoj nadležnosti između onog drugog. No, vratimo se na početak. Dakle, agencija nema ovlast nalagati, niti to ima i jedna. Danas se nešto u Njemačkoj o tome govori, nalagati jednom poduzetniku divesticher. Dakle, da se on zato što ima proizvodnju 80, 90%. Ja ne mogu ni Končaru, ni Agrokoru narediti zato što jedini je proizvođač generatora u Hrvatskoj ili ulja u Hrvatskoj da to nekome proda ili da tu firmu na dvije. Dapače, danas je koncentracija u svijetu nešto normalno. Microsoft je jedan u svijetu, Intel je jedan u svijetu. U proizvodnji cigareta su tri proizvođača u svijetu. Dakle, koncentracija je nešto što se podrazumijeva, što jača efikasnost, konkurentnost. Dakle, mi nemamo ovlasti. Jedino ako postoji zlouporaba može se mjerama koje podrazumijevaju može bit da se, nalog da se firma, da daju nalog da se na nekoliko firmi organizira dati ali to je iznimno rijetko. Mi što se tiče Agrokora tržišnu poziciju Konzuma od 30% ona je ispod svake razine na koju bi agencija unaprijed mogla reći da je zabranjena. Koncentracija više čak po novom zakonu koji je donio ovaj Hrvatski sabor ne kaže da je 40% presumpcija vladajućeg položaja. Novi zakon kaže da se poduzetnik koji ima 40% vladajućeg položaja, tržišta može nalaziti u vladajućem položaju. Znači, samo može. Presumpcija vladajućeg položaja više u našem zakonu ne postoji, jer je tako u Europi, jer je tako u Americi. U Americi se i u Europi smatra vladajućim položajem negdje koji je suspektan, između 60, 70, 80%. Na malom tržištu kao hrvatsko Konzum je pod stalnom paskom agencije, i agencija možda niste primijetili, možda ni vi ne čitate sve medije, je naređivala u puno navrata i kad je PIK Vrbovec kupovan, i kada je kupovana maloprodaja u Dalmaciji u Dalmaciji je naređivala prodaju određenih prodavaonica upravo ono o čemu vi govorite, da se ne jača taj položaj, dapače nalaže se da se prije preuzimanja nešto proda. Dakle to mi radimo. To ako se smatra da bih ja imala neki interes, ili moj muž koji je donedavno bio na Zagrebačkom velesajmu gdje je preko noći dobio zna se zašto otkaz, je u Agrokoru, ali to nema veze, moj zamjenik je ovdje koji vodi postupke vezano za Agrokor, ja nemam nikakve s tim, i s obzirom da vijeće može odlučivati sa četiri člana, ja nisam uključena u donošenje tih odluka, ni čak u rad stručne službe. nakon toga mi nitko ne sprječava da vidim što je agencija učinila. Agencija je spriječila daljnje jačanje Agrokora. To je definitivno, da nije tako vjerojatno bi se danas drukčije razgovaralo ovdje. Ja vam mogu reći, mogu vam poslati sva naša rješenja vezana uz Agrokor i vidjet ćete koliko mjera, koliko mjera je agencija donijela protiv Agrokora i koji je učinak. Učinak je da je KOnzum ne prelazi 30%, mada po propisima bi mogao do 40% ići. mogao bi ići i više naravno. Zato je njegov položaj na zagrebačkom tržištu 40, ili 45% također pod kontrolom, ali postoji hrvatsko tržište, maloprodaja je strahovito konkurentno tržište, na to tržište se je po svojoj konkurentnosti čak i iznad tržišta skandinavskih, susjednih zemalja. Dakle tu je konkurencija vrlo jaka i tu moram reći da sam ponosna na rad svoje agencije. Naravno to ne isključuje mogućnost da netko ima i drukčije mišljenje. Što se tiče MOL-a i INA-e već sam vam rekla u uvodnom dijelu, postupak je bio transparentan, postupak je bio, ono što govorite o papiru koji kola, ne morate čitati taj papir, jer to sve piše u našem rješenju. Papir koji agencija poslala je upravo bio upozorenje, i upravi INA-e i MOL-a i Vladi da nam se ne petlja u posao. Mi smo u tom papiru tri opcije naveli, prodaja MOL-a, prodaja nekog drugog u sustavu, ili odustanak od posla, odnosno Tifona ili odustanak, tri opcije. To što je netko radi svojih vlastitih interesa plasirao u medije nešto što njemu odgovara, maloprije ste govorili o spinu, ja ne mogu to demantirati i nemam volje ni snage, kad god to netko osjeti potrebnim o tome govoriti. Naše rješenje pokazuje zašto smo izabrali CROBENZ, a ne Tifon, iz jednostavnog jedinog razloga. Tržišni udjeli nisu bitni različiti, ali ono što je Tifon, odnosno MOL preko Tifona donio u Hrvatsku, to je jedina konkurencija koja postoji, to je konkurencija u kvaliteti. U Hrvatskoj nema konkurencije u cijenama naftnih derivata, a znamo da u zaštiti tržišnog natjecanja je to pitanje, konkurencija u cijenama je nema jer je određuje Vlada. Vlada ima sustav. Konkurencija u kvaliteti postoji, i nismo htjeli zbog hrvatskih potrošača o kojima govorite Tifon naređivati da ga MOL proda, jer onda INA više stvarno bi bila monopolist u svakom pogledu. I upravo je Tifon taj koji mora, koji svojom kvalitetom, koji standardom je nama jamčio MOL da će tako uspostaviti i sustav prodaje MOL-a i zato smo se opredijelili za hrvatskog potrošača, a ne da jednu kompaniju uništavamo. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. ne govori istinu kada kaže da agencija nema ništa sa ocjenom koncentracije u medijima. Evo u vašem izvješću piše da ste dužni ocijeniti sve koncentracije u medijima, koje se dese u tijeku godine. Ja sam samo naveo da ste na žalost propustili ocijeniti ovu koncentraciju na koju sam vam ja upozorio. Zbog čega to nije napravljeno, ne znam. S druge strane rekli ste da Agrokor ima 30% udjela, odnosno Konzum na razini Hrvatske. Pa ne mislite valjda da ću ja iz Zagreba ići kupovati špeceraj u Split. U Zagrebu je ta koncentracija veća od 40% i vi imate načina kako da je smanjite kada bi to htjeli. Ili predlažete hrvatskim građanima da idu kupovati u Sloveniju ili 100, 150 kilometara od Zagreba gdje je ta koncentracija manja. A sa treće strane, drago mi je da ste priznali da ste u prvom prijedlogu tražili od INA-e da se proda Tifon, žao mi je šta ste od toga odustali i nitko me ne može uvjeriti da nije bilo određenih pritisaka da se to desi. Ako ste ih natjerali da prodaju CROBENZ, mogli ste ih natjerati da prodaju Tifon, ali Mađari, MOL nije htio prodati Tifon, i vi ste tom pritisku popustili. Hvala. Idemo dalje. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana ravnateljice državne agencije sa suradnicima, cijenjeni kolegice i kolege. Dvije aviokompanije u Kanadi, odnosno dva predsjednika uprava aviokompanija u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama u telefonskom razgovoru dogovorili su kako će od idućeg tjedna povećati cijene prijevoza. Nije prošlo ni 15 dana oba su smijenjena, i kompanije kažnjene sa 100 milijuna dolara. Tako otprilike rade tržišne ekonomije. Još Benedikt Kotruljević je govorio o problemima monopola, i o razvoju tržišnih odnosa. Tržišna ekonomija nema alternative, to je jedina moguća učinkovita ekonomija u svjetskom gospodarstvu. Ali rak rana te tržišne ekonomije su monopoli, i državni, a ponajviše privatni. Što utječe na tržišnu ekonomiju? Utječu prirodni resursi, materijalni i ljudski, kako se oni koriste, utječe kapital, utječe tehnologija, ali ponajviše utječu razvijenost tržišnih odnosa. O stupnju razvijenosti tržišnih odnosa ovisi efikasnost i učinkovitost svake ekonomije. Većina ekonomskih pitanja u tržišnoj ekonomiji rješava se upravo na tržištu, a tržište je mehanizam u kojoj kupci i prodavači međusobno djeluju da bi određenom proizvodu odredili cijenu i količinu. Niže cijene potiču potrošnju, a obeshrabruju proizvodnju. Cijene su najvažniji čimbenik u tržišnoj ekonomiji, oni su ravnotežni kotač tržišne ekonomije. u ovom dijelu bih napomenuo koliko je od iznimne važnosti uloga Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u velikoj mjeri s obzirom na opseg posla, na stručnost posla, na zahtjevnost posla je bitan čimbenika cjelokupnog gospodarstva RH. Od rada Od rada agencije i njene učinkovitosti ovisi sudbina mnogih poslodavaca, mnogih zaposlenika, ovisi sudbina hrvatskog gospodarstva i hrvatske budućnosti. Agencija u velikoj mjeri usmjerava hrvatsku budućnost. Jer koje su uloge države? Da promiče efikasnost, da promiče jednakost i da potiče makroekonomski rast i stabilnost, a nema ni efikasnosti ni jednakosti u tržišnom gospodarstvu ako nema tržišnih odnosa. Je li stupanj tržišnih odnosa i konkurencije u Hrvatskoj na dovoljnoj razini? Nije. A to najbolje osjećaju oni koji svakodnevno sudjeluju u pregovaračkim procesima kao poduzetnici koji svaki dan trebaju ugovarati prodaju prodaju svojih proizvoda ili usluga vrlo često su u situaciji da nemaju mogućnost pregovaranja nego da su u poziciji uzmi ili ostavi i time sebe dovode u vrlo neugodnu situaciju. Vrlo često se postavlja pitanje a zašto nešto netko ne proizvodi? A onda se postavi pitanje, a što kad proizvede, što s tim? Ako mu nije tržište otvoreno, ako mu nije tržište dostupno, ako nisu ravnopravni uvjeti svima onda se postavlja opravdanost takve poduzetničke aktivnosti. Maloprije je spominjao kolega Maras medije. Neki dan jedan dnevnik kaže da jedan trgovački lanac posluje s najmanjom maržom u Hrvatskoj dok jedan drugi lanac posluje s najvećom maržom. I to nije točno. Taj što posluje sa najmanjom maržom nabavlja proizvode od svojih tvrtki pa preko tih tvrtki zarađuje i obračunava i rabat i maržu, a ovaj drugi koji ima kao najveću ima najjeftinije proizvode, najbolje plaća zaposlenike i izravno dobavlja robu od svih proizvođača i plaća dobavljače i radnike duplo više nego ovaj drugi. To nije rezultat tržišne utakmice. Vrlo često proizvođači da bi došli u maloprodaju ne razgovaraju nego da im se na stol, uvjeti su vam takvi i takvi i određuje im se i prodajna cijena i rabat i marža, a moraju uplatiti čak i uređenje polica. To u tržišnoj ekonomiji nema mjesta takvom ponašanju. Naravno da nije zabranjena koncentracija, ali zabranjena je njegova zlouporaba kao što piše u izvješću. Pa nisam siguran da možemo računati na svijest naših poslodavaca da o njima i njihovoj svijesti ovisi njihovo ponašanje. Na njihovo ponašanje treba utjecati jer oni koriste svaku moguću situaciju, a kamoli ne onu koja im i omogućuje takvo ponašanje. I zlouporaba ponašanja su vrlo česta, posebice u određivanju cijena. I tu je uloga kad netko vladajuću poziciju koristi za netržišne cijene. A kakve su cijene u Hrvatskoj? Najskuplju hranu imamo na svijetu. Na što hrvatski čovjek troši svoju plaću koja nije mala prosječna u odnosu na europski prosjek, koja je prilično dobra. A većinu te plaće, odnosno 98% tih primanja troši na hranu, na režije i na telefonske račune. Interesantno svi su to oni koji imaju vladajući položaj. Najbogatije tvrtke u Hrvatskoj su one koje imaju vladajući položaj. Očito da koriste tu poziciju, da ju zlorabe. Primjerice samo jedan primjer, točno ću reći o hrvatskom proizvodu kojem se radi. Vegeta, ista količina, isto pakiranje košta u dućanu jednom 16 kuna, a kad se putuje u Dubrovnik pa zastanete u Neumu ta ista Vegeta košta 9 kuna. Mlijeko duplo skuplje, ulje 14 kuna u Hrvatskoj, 7,5 kuna u istom dućanu istog vlasnika. Ocat umjesto 6,30 je 10,5 kuna. To je odraz zlouporabe vladajuće pozicije i tu je uloga agencije vrlo bitna i bez bez obzira na sve ono što je učinila i što čini mi očekujemo da agencija iskoristi sve svoje zakonske okvire, sve svoje zakonske mogućnosti i da da razvijaju tržišni odnosi koji će biti usmjereni na dobrobit hrvatskog gospodarstva i svih poduzetnika u Hrvatskoj. Često su obeshrabreni poduzetnici stanjem na tržištu. Komu će prodati jabuku kad izgradi voćnjak? voćnjak? Kako će ju prodati, hoće li je naplatiti? Ovo samo ukazuje na probleme, ne prozivam agenciju, nije to sve uloga agencije. Ali, ukazuje na probleme koji se događaju u okviru tržišne utakmice. Pa još je davno Adam Smith kazao da nijedan poduzetnik ne razmišlja o javnom interesu i društvenoj koristi, on samo razmišlja o svojoj dobiti. Istina da on čini i društvenu korist, ali on toga nije svjestan i bolje čini društvenu korist nego kad je hoće činiti. I to on zove tako onim svojim tako čuvenom "nevidljivom rukom". Ali, moramo naglasiti da u Hrvatskoj veledrogerije, banke, telekomunikacije i duhanski proizvođač vrlo često na uštrb građana RH sa većim cijenama od tržišnog cijena utječu na tržišno ponašanje i zapravo priskrbljuju sebi korist koja im ne pripada. Ne bi pripadala u razumnim tržišnim odnosima. Ako netko u jednom danu 4 tisuće prodajnih mjesta dobije onda se ne može govoriti da ne vlada pozicijom. A trebamo znati da Zagreb ipak je 1/3 cjelokupnog gospodarstva RH. Zato Zato u skup potpore i pohvale agenciji što je učinila za zaštitu tržišnog natjecanja što ja molimo da iskoristi sve svoje zakonske mogućnosti i sa što većim mjerama donese mjere protiv onih koji svoju vladajuću poziciju koriste za postizanje većih cijena, ali i koji na tržištu djeluju u obliku kartela ili dogovora oko cijena. A mislim da takvih ima i da takvima treba stati u kraj. Klub HDZ-a prihvaća ovo izvješće, pohvaljuje rad agencije, ali potiče na još veću učinkovitost. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Upravo ističe vrijeme za prijavu od 10 minuta. U 10,54. Prelazimo na pojedinačnu raspravu.

o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u 2009. godini i iz njega je jasno vidljivo kao i u prethodnim godinama da je najvažnija zadaća agencije u ovom izvještajnom razdoblju agencije bilo potaknuti davatelje potpora na dodjelu potpora u skladu s novim pravilima. I nakon toga provesti upravni postupak odobravanja takvih programa i izdavanja određenih rješenja. Druga jednako važna komponenta rada agencije, odnosi se na provedbu, odnosno primjenu sustava zaštite tržišnog natjecanja u praksi. Nadalje, dobro je da agencija ima ovlasti da utvrdi povrede zakona i to je konstatirano, da odredi kaznene mjere u zakonskim okvirima koje uređuju ovo područje. Također treba istaknuti i pohvaliti da je dobro da postupci koji se provedu pred Ustavnim sudom imaju status prioriteta, znači trebali bi pod hitno biti provedeni. na kraju treba reći vezano za ovo izvješće da je naše zakonodavstvo usklađeno sa stečevinom EU i siguran sam da će skoro pristupanje Hrvatske EU i ovo područje još bolje regulirati i dovesti do pozitivnih pomaka i na području tržišnog natjecanja u HRvatskoj. No želim nešto reći vezano za onaj osnovni segment tržišta, a to su potrošači. Sa dva stajališta potrošača građana i potrošača jedinica lokalne samouprave koji sudjeluju u postupcima javne nabave. Upravo na ovom drugom području gdje gradovi i općine desecima, stotinama tisuća puta objavljuju godišnje različite pozive javne nabave za kupovinu i izvođenje radova. Pojavljuje se u zadnje vrijeme i čini mi se sve više upravo jedna nelojalna tržišna konkurencija, jedna nelojalno tržišno natjecanje, gdje se na cijeli niz natječaja javljaju sa dampinškim cijenama ponuđači i izvođači radova u ovom vremenu kada nema dovoljno posla, ide se ispod cijena u tim ponudama, nude se roba, materijali, oprema ispod cijena, stvarna se nelojalna tržišna konkurencija, a u konačnici kada dođe do izbora određenog ponuđača, dobavljača ili izvođača radova, gdje je investitor grad, jedinica lokalne samouprave ili općina, u velikom broju slučajeva dolazi i do žalbi, do poništavanja natječaja, do svega onoga što je regulirano Zakonom o javnoj nabavi što nije predmet ove današnje točke, ali izuzetno je bitno zbog te tržišne konkurencije. Jer se definitivno događa da se natječaji poništavaju, da nerijetko sredstva osigurana za kupovinu određene opreme i u javnim ustanovama i u jedinicama lokalne samouprave koje su obvezne provesti javne nabave, natječaji propadaju, sredstva osigurana u datoj proračunskoj godini također propadaju i dolazimo mi kao naručitelji tih poslova, kupci opreme do jednog kaotičnog stanja. Znamo na terenu zbog čega se to događa, znamo da su naknade za žabe, za javnu nabavu u odnosu na europske naknade daleko niže i zbog toga vjerojatno dobavljači, proizvođači i dobavljači radova ne štede vrijeme i to malo novca da se žale. Uglavnom u jednom nelojalnom tržišnom okruženju poništavaju se natječaji i projekti propadaju, zaustavljaju se, a znamo koliko su u ovim vremenima bitni i svi građevinski radovi, i kupovina opreme različitih materijala. Drugo područje kojeg se trebam dotaknuti naravno i tu bi trebala agencija vjerujem da može i hoće u buduće odraditi svoju ulogu još kvalitetnije, znači na području javne nabave sugerirati eventualno izmjene Zakona o javnoj nabavi, a posebno ovih tarifa, naknada, za žalitelje u postupcima javne nabave da se približe nekakvim europskim standardima i iznosima. Drugo, želim reći nešto o zaštiti potrošača na prvom mjestu djece kao kupaca određenih proizvoda i usluga. Djeca koja su ovo približavanje blagdana bombardirana različitim promidžbenim propagandnim porukama kroz medije, čak i kućama dolaze različiti katalozi gdje se nudi cijeli niz proizvoda po različitim cijenama, često upitne kvalitete, upitnih certifikata za sigurnost djece koja naravno uz pomoć svojih roditelja nastoje do tih proizvoda za vrijeme blagdana i doći. Da li je moguće ovdje utjecati isto na isto na trgovce, prodavatelje različitih proizvoda, igračaka za djecu? Pitanje je u kojoj mjeri to možemo napraviti. Znamo da i tu postoje određeni gotovo monopolistički položaji na tržištu RH i djeca kao potrošači pa i njihovih roditelji često se nalaze u jednoj neugodnoj, nemiloj situaciji prilikom kupovine različitih proizvoda za djecu. Mislim da tu treba posebno zaštiti te najmlađe potrošače, koji ne znaju još uvijek što je tržište, što je konkurencija i na koji način se svemu tome oduprijeti. Želim nešto reći a evo potaknut izlaganjem kolege Marića vezano za zaštitu samih proizvođača u tržišnom natjecanju. Evo nema dugo boraveći u Kutjevu dolazimo da su kutjevački podrumi puni vina, da je vino jako teško prodati na hrvatskom tržištu. Gotovo je jednostavnije na inozemnom tržištu nego kod nas zbog toga što se upravo kroz nelojalnu konkurenciju pojavljuje cijeli niz trgovaca, ne proizvođača nego trgovaca koji kupuju u inozemstvu, pa i na hrvatskom tržištu velike količine nekvalitetnog vina, uglavnom vina u rinfuzi. Poslije toga se to stavlja u boce i po niskim cijenama, nekonkurentnim cijenama prodaje na tržištu vinskih proizvoda u Hrvatskoj. Dok kvalitetna vina, govorim o primjeru Kutjeva, ali na žalost takva je situacija i u drugim dijelovima Hrvatske ostaju neprodana i gotovo ih je lakše prodati u inozemstvo nego na domaćem hrvatskom tržištu. Na kraju želim reći da je zaštita tržišnog natjecanja danas potrebnija više nego ikad. Vjerujem da će i naše približavanje i skori ulazak u i te zakonske okvire još više postrožiti, urediti područje tržišta, tržišnog natjecanja, da će agencija još brže i učinkovitije reagirati na tržišne tržišne nepravilnosti, a po meni su izuzetno bitne i kaznene mjere koje agencija utvrđuje i u konačnici kažnjavanje protuzakonitih radnji na području tržišnog natjecanja gdje imamo puno, puno prostora da se napravi još više reda. Zahvaljujem. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, uz podršku Godišnjem izvješću o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za ovu godinu osvrnuo bih se na jedan dio govora kolege Huška koji je u kontekstu tržišne utakmice spomenuo i javnu nabavu koja je definitivno predmet jednog drugog opservarija. Ali svakako i sve što je vezano uz javnu nabavu spada u segment tržišne utakmice. Mi koji radimo i živimo i u okviru lokalne samouprave oko jednom specificumu, a na koji se definitivno odvija tržišna utakmica posebno dakle u pogledu nabava roba, usluga ili aktivnosti po obavljenim radovima dolazimo do zaista jedne specifične situacije kolega Huška, a to je da uz niske cijene koje nisu tržno primjerene po ocjenama relevantnih sudskih građevinskih vještaka dolazi i do post festum druge reakcije, a to je žaljenje na sve i svašta, pa bih ja to nazvao nešto kao tipa profesionalni žalitelji koji ne da su bili najbolji ili najlošiji, čak u svojim segmentima možda i moralno ne bi uopće imali prava na žalbu ali koriste to pravo, te na taj način pod jedan definitivno zaustavljaju investiciju i razvoj tržišta u tom obliku, a sa druge strane usuđujem se ovdje reći stavljaju se u poziciju i da eventualno ucjenjuju one koji su najpovoljniji tražeći na način da im se da dio posla kako bi oni odustali od te žalbe. Ovo govorim samo u kontekst postojeće situacije kada su u Hrvatskoj više nego ikada potrebni svi oblici tržne aktivnosti posebno one koje su vezane i uz javni sektor. Dakle, kroz građevinu kao potencijalna gradilišta ali isto tako i kroz nabavu roba i usluga, te na taj način i kroz ovo obraćanje kako vama ali i ovdje u saborskoj govornici želim skrenuti pažnju na nešto što je danas naša realnost. I da danas možda više od 1000 postupaka pred Komisijom za žalbe u okviru javne nabave stoji i usporava te investicije, te valja o tome progovoriti i reći nekoliko riječi, te u kontekstu i zakonske regulative možda i znači bolja i kvalitetnija rješenja. Hvala. Odgovor gospodin Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Kolega točno ste prepoznali sve o čemu sam govorio, jer dolazite iz okruženja gradske uprave jedinice lokalne samouprave i vjerojatno kao cijeli niz kolegica i kolega u cijeloj Hrvatskoj često se nađete pred zidom, da uspijemo teškom mukom osigurati sredstva za pojedine investicije, za kupovinu opreme, a moramo znati da smo ograničeni proračunskom godinom i zbog tih profesionalnih žalitelja, ucjenjivača jednostavno ti projekti stoje, odgađaju se, a nerijetko i propadaju. Cijena je na žalost najjači i gotovo isključivi kriterij u javnoj nabavi i to je ono što nije dobro. To definitivno nije dobro. Tu nešto pod hitno treba promijeniti, jer upravo na temelju toga dobivamo izvođače radova koji idu sa dampinškim cijenama, koji imaju tisuće problema kad krenu na gradilišta, koji uništavaju svoje kooperante, koji ne isplaćuju plaće radnicima, koji su zaposleni kod njih zato što su išli sa ponudom, da niskim cijenama sa ciljem da pošto poto dobiju posao. Naravno da određeni profit ostvare, ali istovremeno uništavaju sve oko sebe. Mislim da to nije cilj ni ove politike koju vodi hrvatska Vlada, ni ovog Programa gospodarskog oporavka koji je u tijeku i da pod hitno treba na tom području nešto učiniti. Zahvaljujem. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Poštovani predsjedniče, poštovana ravnateljice agencije ja ću možda malo skrenuti ovu raspravu na jedne od krajnjih korisnika zaštite tržišnog natjecanja koja možda u užem smislu gledana se ni ne bi mogla smatrati da spadaju u djelokrug rada agencije ili mogu biti pod utjecajem djelokruga rada agencije, a to su radnici. Mi smo ovdje govorili o tome da agencija treba osigurati ili brinuti o tome da tržišna utakmica bude takva da poduzetnici imaju ravnopravnu utakmicu i da se nadmeću. Međutim, za te poduzetnike rade radnici. I bilo je tragično gledati kako žene iz "Kamenskoga" moraju štrajkati glađu da bi ostvarile svoje temeljno pravo, a to je pravo na plaću i na ono što one moraju uplaćivati kao porezni doprinos. I sve bi bilo o.k. kada bi to nastalo zbog toga što doista poduzetnik nije dobro radio, pa je evo zapeo u poteškoće. slušajući i čitajući kakva je situacija u "Kamenskom" a to nije izolirani slučaj on je imao uvjetno rečeno povlašteni položaj na tržištu, jer je njemu bilo omogućeno da ne plati poreze i doprinose, a da posluje. Dakle, nije samo povlašteni položaj na tržištu kad netko ima koncentraciju. Povlašteni položaj na tržištu je kad netko može neizvršavati obaveze koje su propisane. I sada se doista postavlja pitanje kako neki poduzetnik mora plaćati poreze i doprinose, a ja mislim da se slažemo oko toga da svi moraju. Ali s druge strane je ključno pitanje kako drugi poduzetnik to ne mora činiti. Da li je on u povlaštenom položaju na tržištu i da li iz toga ostvaruje neke profite i prihode koji mu ne bi pripali da je tržišna utakmica definirana na hrvatskom tržištu. Na žalost, mi ovdje imamo situaciju da je to sve u konačnici išlo na teret tržišta ali i na teret radnika, jer čak štoviše radnici nisu mogli ostvariti svoje pravo na stečaj jer je netko rekao nema tko pokrenuti stečaj. Kako nema tko pokrenuti stečaj, ako se mjesecima ne uplaćuju porezi i doprinosi? Prema zakonu jedino ministar, ponavljam jedino ministar može odobriti obročnu otplatu poreza. Ovo u slučaju Kamenskog nije bilo konzumirano, dakle ministar nije odobrio obročnu otplatu poreza. Pa zašto onda svi regulatori na hrvatskom tržištu nisu djelovali i omogućili radnicama Kamenskoga da mogu ostvariti svoje pravo na stečaj, da zaštitu svojih prava na Zavodu za zapošljavanje, pa zaštitu svojih prava da mogu dobiti neisplaćene plaće kako bi mogli ponovno konkurirati na tržištu rada, ili kako bi mogli ići u šoping centre ili bilo gdje drugdje i kupiti osnovne životne namirnice. Kamensko je jedan manji slučaj. Što je sa Pevcem? Kako je moguće da je Pevec ostao 140 milijuna kuna dužan državi? Godinama, ne mjesecima, godinama se nisu izvršavale obaveze prema državi. Taj povlašteni položaj na žalost nije rezultirao time da se poveća sposobnost i efikasnost poduzetnika, nego je došlo do toga da se naprosto ga ne prisiljava nerestrukturiranja na uvođenje novih metoda, na uvođenje novih proizvoda, na povećanje kvalitete, pružanje usluge jer je u konačnici i on završio u stečaju. I kod njega su ponovno ostali oštećeni radnici. Dakle gotovo uvijek kada se naruši tržišna utakmica iz bilo kojeg razloga, na kraju stradaju radnici, jer ako imamo preveliku koncentraciju na jednom tržištu jednog poduzetnika, onda će sasvim sigurno kod drugog poduzetnika to rezultirati time da će određeni broj radnika morati biti otpušten, ili da će svi radnici morati biti otpušteni. I ja mislim da, bez obzira što će mi vjerojatno odgovoriti da to nije u vašoj nadležnosti, ali ja mislim da agencija mora upozoriti i kod takvih slučajeva. I da bi se agencija morala zapitati kako je moguće da ne djeluje porezna uprava, kako je moguće da usprkos tome što zakon nedvosmisleno kaže da jedino ministar može odobriti obročnu otplatu mi imamo nagomilavanje dugova prema poreznoj upravi svih vrsta poreza, prema Zavodu za mirovinsko osiguranje i Zavodu za zdravstveno osiguranje, da ne govorim o dobavljačima. Dakle ovdje govorim o nečemu gdje se država mora pobrinuti i regulatori moraju pobrinuti da bi se naplatili prihodi i da bi doveli do toga da dva poduzetnika se ravnopravno natječu na tom istom tržištu, jer onaj koji plaća nije u istoj ravnopravnoj poziciji s onim koji ne plaća poreze i doprinose. I to je jedno veliko pitanje. Uvijek, ponavljam uvijek kada je narušena tržišna utakmica stradaju u konačnici radnici. Prema tome ako djeluje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, i ako dođemo do toga da tržišna utakmica bude pravedna, onda ćemo doći i do posredno zaštite radničkih prava. Danas u Hrvatskoj na žalost nitko ne brine o radnicima. Radnici su potrošna roba. Trebam te, imam te, platim te ako me netko baš na to prisili i nakon toga završavaš na ulici. je pitanje potpora. Agencija daje svoje mišljenje kada se rade određene vrste potpora, kada dakle se radi neki program, pa se onda potpore daje program, međutim na žalost bojim se da agencija je propustila iskontrolirati kako su te potpore iskorištene. Imate cijeli niz slučajeva kada je država pretvarala primjerice svoja potraživanja u vlasničke udjele u tim poduzećima i to se definira kao svojevrsni oblik potpore, ali se tada trebao prihvatiti i prihvaćen je program restrukturiranja. Gotovo uvijek taj program restrukturiranja nije proveden, gotovo uvijek, i u velikoj većini slučajeva su ta poduzeća ili dan danas još uvijek u poteškoćama ili su na žalost završila u stečaju. Što se dogodilo? Dogodilo se to da je ta potpora koja je pretvorena u vlasnički udjel završila u stečajnoj masi koju država nikada nije mogla niti će je naplatiti. Dakle ja nisam protiv toga da država i dalje koristi tu svoju mogućnost možda više nego prije, da potraživanja pretvara u vlasničke udjele, ali se postavlja pitanje zašto se nije kontrolirao program restrukturiranja, jer da se, ako je program restrukturiranja bio valjan i agencija ocijenila da on ima tržišnog smisla, onda je netko trebao kontrolirati taj program restrukturiranja i možda, možda bi bila spašena radna mjesta, i možda bi bio spašen dio novca koji je država pretvorila u svoj vlasnički udjel. A da ne govorim o tome da dio tog vlasničkog udjela je država pretvarala kao dug na porez na dohodak koji nije prihod državnog proračuna, nego prihod jedinica lokalne samouprave. Prema tome, niti je itko pitao te jedinice lokalne samouprave jesu za to ili nisu, država je to učinila na uštrb proračuna jedinica lokalne samouprave, ne kontrolirajući program restrukturiranja učinila je dvostruku štetu, jedna šteta je zato jer prihod koji je trebao pripasti po osnovu poreza na dohodak nije se slio u gradske, općinske i županijske proračune, a druga šteta je što nekontroliranjem i neprovođenjem programa restrukturiranja je došlo do toga da su ta poduzeća otišla u stečaj i danas su nestala radna mjesta koja su na takav način trebala biti spašena. Prema tome pozivam vas, vas ravnateljice i agenciju u cjelini da šire počnete shvaćati obavezu zaštite tržišne utakmice na hrvatskom tržištu i da uvijek upozoravate sve sudionike te tržišne utakmice, a i porezna uprava je posredno sudionik tržišne utakmice, ili sudionik tržišta da moraju djelovati kako bi u konačnici zaštitili radnička prava. Na redu je gospodin zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (HSD)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo ravnateljice sa suradnicima, kolegice i kolege. Možemo mi imati i zakone, možemo imati i institucije, ali što to vrijedi ako te institucije te zakone ne provode. Ne treba nam povjerenik Europske unije da nam to kaže, kao što nam je to rekao jučer, sami to vrlo dobro znamo. Tako da i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja vrlo važna institucija, ali da bi ona uspješno obavljala svoj posao ona bi se barem ponekad, barem ponekad morala suprotstaviti i moćnima, bez obzira koliko to nezahvalno bilo. Naravno, vi sa svoje strane možete reći, a zbog čega bismo mi jedini profesionalno i korektno obavljali svoj posao u jednoj sveopćoj korumpiranoj sredini kakvo je hrvatsko društvo? Kako to da stranke ovdje u Parlamentu od kojih su većina klijentelistički ustrojene mogu od nas tražiti da radimo po zakonu, a vjerojatno i vaša bilježnica je prepuna prepuna imena iz različitih opcija koje su ponekad tražile nekakvu uslugu. I vi to vrlo dobro znate. I vjerojatno i oni koji danas govore vrlo to dobro znaju bez obzira da li vas hvale ili vas umjereno kritiziraju. Ja jedino što od svih čelnika institucija tražim, a to je da rade u skladu sa zakonom. I često i kad ja nešto tražim od njih uvijek kažu da može, ali samo u skladu sa zakonom. Tako da sam i jedan od rijetkih koji uvijek mora i čekati da bi nešto i najbenigniju stvar mogao ostvariti. Ali dobro, zato se i borimo da bude sve po zakonu. Ali da ostavimo načelne stvari po strani jer problem je u konkretnom. Ovdje neću govoriti o majonezama, neću govoriti o mlijeku u prahu bez obzira koliko te stvari su bitne. uvijek možete reći da o tome niste pročitali, da je to moglo promaknuti, da ste poduzeli nešto da su rezultati postignuti. Zbog toga ću u fokus staviti jednu stvar koja nije mogla proći nezapaženo. Već mi je muka, meni osobno, govoriti o njoj. Ali, možda me prosvijetlite, možda kažete konačno vi gospodine Pančiću niste u pravu i tada ću svoju diplomu, istina ne Pravnog fakulteta niti Ekonomskog fakulteta već Politoligije pojesti javno. Jer nisam u pravu, jer sve ovo što sam govorio i svoj ugled stavljao na dispoziciju hrvatskoj javnosti jer će se pokazati da sam bio u A vi ste znači, ne mogu očekivati to od ljudi iz nadležnih ministarstava jer prvo ili ne znaju ili su političke osobe pa moraju zastupati stvari koje zastupaju ili su duboko umočeni u sam u sam posao koji se odvijao i isto tako ne mogu to očekivati niti od državnog odvjetnika koji je bio jučer predstavljao svoje izvješće i kojem sam također ukazao na taj problem, koji će reći da on ne bi komentirao konkretne stvari. A ta konkretna stvar znači jedno 15-ak milijardi kuna ili 2 milijarde eura koje u ovih 5, 6 godina netragom nestala. Nezakonito, neracionalno ili možemo koristiti neki drugi termin. Govorim o najvećem infrastrukturnom projektu u Hrvatskoj, znači cestogradnji. Znači, to nije farbanje tunela 40 milijuna kuna, to nije zloupotreba korištenja automobila i takve slične besmislice koje se objavljuju i koje institucije sankcioniraju. Ovdje govorim o srži, o glavi a to je da su svi natječaji, svi natječaji ili gotovo svi, a to znači 90 i nekoliko posto natječaja da je bilo namješteno. U redu da su formirana 2 konzorcija, nazovimo ih ovako ili onako, 2 skupine poduzeća senior devision, junior devision i treća neka divizija koja je tako uskakala od hrvatskih tvrtki ili stranih tvrtki. Dobro je da naše domaće firme rade, hvala Bogu. Ali, valjda posljedica toga bi bila prvo niže cijene i održiv sustav. A što smo mi postigli? Postigli smo da je cjelokupna cestovna infrastruktura ugrožena. Ona je pred urušavanjem i zbog toga razmišljamo o davanju koncesije u te ceste koje smo izgradili zato što smo novac potrošili, zato što smo se zadužili, zato što te dugove moramo vraćati. Firme, građevinske firme su pred propašću. Ako je cilj bio da ih pripremamo za međunarodnu utakmicu taj cilj nije ostvaren. Jer one na drugim tržištima, BiH, Albanija, Crna Gora rade za upola cijene nego što su radili ovdje. A da o zaduženosti hrvatske države da i ne govorim. I to će netko morati vraćati. A što je bilo? Dečki su se zaigrali. Znamo koji su to ljudi i znamo koji su to direktori i kako su formirali te 2 najmanje 2 skupine. U redu, formirali su. Ali da vidimo što su onda radili. Onda su natječaje dogovorili, onda su cijene napuhali jer je u konačnici prve godine 2004., 2005. cijena je bila duplo veća da bi 2007. i 2008. ona počela rasti na 3 i 4 puta. I konkretno, uzmimo primjer Rijeka-Zagreb, da li je to moguće, i to vas ja pitam, i volio bi da me netko demantira. Znači, Zakon o javnoj nabavi, to još međunarodne bankarske institucije su kreditirale, znači postoje i njihova pravila ponašanja. Jedan dobije, a svi rade. Kako je to moguće? Znači, 6, 7 firmi se natječu za 6 dionica, jedna firma, neću je imenovati, dobije svih 6 dionica, a onda sve one firme koje su bile konkurencija toj jednoj firmi, koje su konkurirale sa većom cijenom na svih tih 6 dionica na kraju ulaze kao podizvođači. I onda još oni uzimaju i neke treće podizvođače, a taj treći je sada najspominjaniji za kojeg su govorili da nikada, a državni tajnik je recimo za tu firmu podizvođača govorio da nikada za nju nisu čuli, a taj podizvođač je u konačnici postao druga firma na čitavoj toj dionici u u vrijednosno novčanome smislu govoreći. I to pokušavam odgonetnuti međutim do dana današnjega nitko mi to nije uspio reći. Ljudi koji su u sustavu, koji su 20, 30 godina rade na tim poslovima govore da je to nemoguće, odnosno da je to izigravanje zakona. Naravno, ovdje ne krivim agenciju. Da li ste poduzimali ili niste poduzimali barem u javnosti se nije moglo čuti. Konkretno na ovome slučaju ušao je i Olaf, ušla je i policija, Državno odvjetništvo nešto radi, ali činjenica je da do danas danas se nabijaju cijene na nekim dionicama. Uzmimo primjer da je nama jeftinije bilo probijanje 2 cijevi tunela i opremanje jedne cijevi tunela nego opremanje ove druge cijevi tunela. I gdje je tu tržišno natjecanje? Naravno, tu su uključene i strane firme, moguće zato da i strani faktori previše ne inzistiraju zato što je svatko uzimao svoj dio kolača. Ali činjenica je da smo se mi prezadužili, da ceste nismo završili prema Dubrovniku, Pelješki most i slično, a da će dugovi tek doći na naplatu. Ovo nije stvar samo agencija, ovo je stvar svih nas. Ovdje smo zakazali mnogi. I mi koji sjedimo ovdje u Hrvatskom saboru. Možemo tražiti od agencija da rade ovako ili onako, ali činjenica je da političke volje političke volje da se obračunamo sa korupcijom i organiziranim kriminalom nema. Možda će biti, možda se sada otvara prostor, onda će vjerojatno biti i vama lakše. Ali sve dok imate svoju ovu knjižicu sa imenima iz ovih ili onih koji su nešto tražili, vi ste relativno sigurni. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku. Gospođa zastupnica i potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Pančiću vi ste govorili i to potpuno utemeljeno i opravdano o jednom segmentu, o jednom tržištu građevinarstva odnosno o cestogradnji kao području kojim bi možda trebalo istražiti ako nije istražila agencija i ja u tom dijelu nema nikakvu repliku, naprotiv. Podržavam vas i u ovoj današnjoj i u onoj jučerašnjoj raspravi. I želim samo podsjetiti da ponekad i djelomično utemeljena rasprava zastupnika itekako može pomoći u sprečavanju zloupotreba, jer da su na vrijeme oni koji su se smijali kada ste mahali korupcijskom hobotnicom reagirali na to, naravno oni koji sjede, onda bi vjerojatno dosta toga bilo spriječeno i ne bi danas se cijela hrvatska javnost se bavila, čitala tekstove, spektakularne tekstove, o spektakularnim milijunima i o umiješanosti najviših hrvatskih dužnosnika u te priče. Međutim, replicirat vam želim samo zbog toga što ste ne namjerno ali možda slučajno ipak uočili političku odgovornost za takve događaje. Izdvojili ste sebe kao jednog od onih dosljednih, što ja i potvrđujem da ste dosljedni, ali definitivno niste jedini na političkoj hrvatskoj sceni. Postoje najveći broj onih koji bi se itekako rado uključili uključili u ovu borbu i koji žele poticati sustavnu borbu protiv zloupotreba. I ja u ime tih mnogobrojnih drugih koji nisu definirani niti političkom opcijom, niti podrijetlom, niti vjerom, niti nacijom nego jednostavno životnim opredjeljenjima, želim reći da je vrijeme da svi počnemo slušati jedni druge i pozitivno i konkretno utjecati na to da se loše stvari ne događaju.

To bi bila tragedija i za ovu državu i za ovo društvo kada bi to tako bilo, jednostavno to apsolutno nije točno. Ali namjerno sam upravo

ljudi iz različitih političkih stranaka otvarali. Ali najbolje je da svatko govorio o onome o čemu je govorio i na čemu je radio. A problem svih nas i to je odgovornost i mene. I sebe smatram odgovornim jer sam sudjelovao ne samo vlasti one 4 godine kao člana Vlade, već i u 2 mandata Sabora. To je što se politika toliko srozala, što je u javnosti postala ona toliko ... da vi možete danas govoriti ne znam što, ali za dobar dio javnosti svi smo mi jednaki. A zašto smo jednaki? Zato što smo dopustili i mi da se politika svede na što. U hrvatskoj politici nema više ideologije, nema više one politike, ima samo javnih natječaja i ima prenamjene zemljišta posebno u priobalnom dijelu. Na to se nažalost svega hrvatska politika. Imamo jedan ispravak, gospodin Željko Turk. Izvolite. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Ispravit ću krivi navod kolege Pančića kada je rekao kada je riječ a mislim da je mislio na cestogradnju, da je konstatirao da su svi javni natječaji namješteni ili barem približno 95%. Vlada je programom mjera i borbe protiv korupcije dala jasan znak kako se sa tim zlom namjerava obračuna neovisno o tome tko je kakve političke opcije i kojoj političkoj stranici pripada. Ali je neodgovorno sve one koji jesu u postupcima javnih i inih nabava, a vezano uz cestogradnju, a to samo nisu isključivo Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, nego i veliki dio drugih institucija za županijskim gradskim i drugim nivoima, koji zaista vrlo predano, odgovorno rade taj posao. Malo prije sam govorio o teškoćama druge vrste kada kroz tako nelojalnu konkurenciju, dampinške cijene ili kroz postupak žaljenja dovodi se u probleme i mogućnost samo takve realizacije. Ali jasno je da je hrvatska Vlada kroz nove mjere Zakona o javnoj nabavi, transparentnost, kroz centralni sustav provela veliki dio postupaka kojima se kako korupcija, tako i druge radnje koje su neprimjerene žele spriječiti. I zbog toga dakle protestiram koji kaže i koji ste vi rekli da je sva javna nabava i svi natječaji u Hrvatskoj korumpirani. A kada je riječ o javnoj nabavi i Hrvatskoj cestogradnji što zaista nije točno. Hvala. I zaključno u ime predlagača gospođa Olgica Spevec, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. **Spevec, Olgica** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo samo zaključno. Dakle, u situaciji u ozračju u kojem postoji veliko nepovjerenje u rad institucija, naravno da nije lako biti na čelu jedne institucije. I stoga sve kritike dobivam vjerojatno jednim dijelom proizlaze iz tog nekakvog općeg odnosa odnosa prema državi i prema njenim institucijama i shvaćam to. Ali ova agencija dok sam ja na njenom čelu radit će isključivo u skladu sa zakonom. I nema nikakvih noteza, nema nikakvih rokovnika u kojima stoje neka imena ili prezimena. Transparentan je rad agencije, otvoreni smo za sastanke sa svima onima koji nam mogu dati informacije o pojavama kojima se narušava tržišno natjecanje, ali na onim pojavama koje mi u skladu sa zakonom možemo djelovati. Agencija ima vrlo stroga pravila, a također postoji na svaku našu odluku postoji mogućnost tužbe. Dakle, nezakonito djelovanje agencije bez obzira što mi bi mogli misliti da bi bilo jako lijepo intervenirati tamo gdje su cijene visoke, gdje su marže visoke, gdje je ovo, gdje li je ono. Ili bilo je tu još nekih drugih prijedloga. Te nezakonite odluke nama se na kraju lupe i vidjet ćete opet u Izvješću onda bi itekako gledali da kakav je to rad agencije koji je odlukama sudova zapravo doveo do poništenja njenih odluka. Tako da što se toga tiče, dakle u okviru ovlasti, u okviru nadležnosti radit ćemo sviđalo se to kome ili ne. Kad se radi o o pojavama u javnoj nabavi i jednima i drugima o kojima su govorili poštovani saborski zastupnici ima agencija tu svoj dio posla i trebala bi imati i više posebno sad kad nam je novi zakon dao mogućnost izricanja kazni ili oslobađanja od kazni pokajnike. Pokajnici su ti od kojih možemo dobiti informacije kada se radi o dogovorima, o cijenama, kad bez obzira jesu to niske, visoke, kakve god cijene ili kada se radi o podjeli tržišta ili o nekim svim onim aspektima koje kažemo da se može smatrati kartelnim djelovanjem. Stoga pozivam i sve vas koji imate te probleme da donesu te informacije u agenciju. Agencija je djelovala u nekim slučajevima kartela od novinskih nakladnika, pa i nekih drugih isto tako nakladnika ili nekih drugih autobusnih prijevoznika temeljem napisa u novinama. otvoreni smo. Donesite, vidjet ćemo šta možemo učiniti bez ikakvog sustezanja i bez ikakve sumnje da unaprijed nećemo raditi u skladu sa zakonom i u skladu sa svojim ovlastima. Ono što bih na kraju željela istaknuti je pitanje koje je postavila cijenjena zastupnica Adlešić je pitanje budućnosti. Dakle, ulaskom u Europsku uniju i dalje provodi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja. Dio kontrole potpora prelazi u nadležnost Europske komisije, ali ona postaje dio europske mreže Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja gdje mora mora surađivati i dogovarati sa kolegama iz drugih institucija i Europske komisije. Opet je tu bila greška, Europska komisija kontrolira poduzetnike na europskom tržištu kada se radi o poduzetnicima iz više država ili sa povredama zakona koji imaju tzv. europsku dimenziju. pred nas se postavljaju puno veće zadaće nego sad. I mi ćemo naravno to pokušati učiniti, ali za to nam treba i više sredstava i više ljudi i više edukacije. Ja dapače to što imamo danas doktore znanosti i ostale ostale stručnjake to nije dovoljno. Trebamo ih imati više. I inače u društvu treba razvijati tu potrebu i znanje širiti, onda bi vjerojatno i dio ovih rasprava otpao vezano za aktivnosti i djelovanje agencije. Što se tiče strukturnih fondova tu je gospođa Adlešić opet u pravu. Mi nećemo moći iskoristiti strukturne fondove ako projekti koje budemo slali u Europu ne budu postavljeni u skladu sa pravilima o državnim potporama. Dakle, jednostavno svaki onaj poduzetnik ili razvojna agencija, tko god predlaže danas već projekte ili priprema projekte nek' dođe u agenciju, nek' konzultira nas da vidimo što se smije što se ne smije. Jer brzo će proći to razdoblje prilagodbe i doći ćemo u situaciju da zapravo nećemo moći taj silni novac povući koji nam je na raspolaganju. Dakle, s tog aspekta agencija kao konzultant Hvala vam lijepa.